glasuje. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. drugo čitanje, P.Z.E. br. 343 Predlagatelj zakona je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Europske integracije, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je podnijela amandmane i oni sukladno članku 169. Poslovnika postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog.

Pred nama je Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana s konačnim prijedlogom zakona. Naime, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2008. godine donijela je zaključak kojim je prihvatila prijedlog projekta uvođenja biometrijskih putovnica za hrvatske državljane. Za provedbu projekta zadužuje Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova i Europskih integracija radi provedbe projekta osim ostvarenja tehničkih preduvjeta potrebno je izmijeniti važeći Zakon o putnim ispravama Hrvatskih državljana. Prijedlogom zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana uvodi se biometrijska E putovnica za hrvatske državljane koja će biti u skladu sa preporukama međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva i uredbom vijeća Europske unije

sadržavat će elektronički nosač podataka na koji se uz ostale osobne podatke pohranjuju i biometrijske karakteristike nositelja putovnice, biometrija lica i otisci prstiju kažiprst lijeve i desne ruke. Propisan je i način uzimanja otisaka prstiju, postupak kada je privremeno ili trajno nemoguće uzeti otiske prstiju te da se otisci prstiju ne izuzimaju od djece mlađe od 12 godina. Novina je da će se uz obrazac putne isprave upisivati podatak o osobnom identifikacijskom broju. Dodane su i nove odredbe kojima su propisane kategorije državnih dužnosnika i službenika kojima se izdaju ili se mogu izdati diplomatske i službene putovnice. Ova pitanja su sada regulirana pravilnikom o diplomatskim i službenim putovnicama kojega je donio ministar unutarnjih poslova i europskih integracija no s obzirom na sadržaj odredbi ured za zakonodavstvo Vlade RH je dao primjedbu da se ta pitanja ne mogu regulirati pravilnikom nego isključivo zakonom. Izmjene zakona olakšati će ishođenje putne isprave za građane jer će moći podnijeti zahtjev za izdavanje putne isprave u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji bez obzira na mjesto prebivališta dok su to do sada mogli činiti samo u policijskoj upravi ili postaji u kojoj su imali prijavljeno prebivalište. Također je dobna granica od koje se putovnice izdaju sa rokom važenja od 10 godina sa 27 spušteno na 21 godinu. Obzirom da je u dosadašnjoj praksi uočeno da pojedine osobe prijavljuju nestanak putovnice dva i više puta a često se radi o kratkom razdoblju od izdavanja putovnice do njenog gubitka imajući u vidu mogućnost zlouporabe, predlaže se da se osobi koja u razdoblju od pet godina …/Govornik se ne razumije./… dvije ili više putovnica nova putovnica izdaje sa rokom važenja od godinu dana. Prijedlogom ovoga zakona Prijedlogom ovoga zakona briše se zajednička putovnica kao vrsta putne isprave hrvatskih državljana koja se izdaje grupi od najmanje 5 a najviše 50 građana za jedno putovanje u određene zemlje. Naime veliki broj država ne prihvaća ovu vrstu putne isprave te se stoga ono ovim prijedlogom zakona ukida. Amandmanima koje je Vlada RH uputila Hrvatskom saboru predlaže se stupanje na snagu zakona 29. lipnja ove godine te prijelazni rok od godinu dana kojim bi u onim policijskim upravama i postajama te diplomatsko-konzularnim predstavništvima koja nisu opremljena potrebnom opremom izdavale putovnice sukladno važećem zakonu. Da zaključim, ovim zakonom se stvara pretpostavka da Hrvatska počinje sa 1. srpnjem izdavati biometrijske E putovnice i time će biti jedna od malog broja europskih i svjetskih zemalja koja će ispunjavati najviše standarde što se tiče sigurnosti putovnice kao putnog dokumenta i to će biti isto još jedan od koraka kojima će se i hrvatski državljani odnosno Republika Hrvatska približiti tome da budu izuzeti od izdavanja viza za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Tako da će ovo biti zaista jedan veliki korak i što se tiče i same sigurnosti dokumenata građana putne isprave kao dokumenti građana Republike Hrvatske ali i ispunjavanja najviših sigurnosnih standarda i uvjeta koji vrijede u zemljama Europske unije i Sjedinjenim Američkim Državama. I nadamo se da ćemo ovim napraviti veliki rekao bih gotovo završni korak i što se tiče izuzimanja od obveze traženja viza za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 57. sjednici održanoj 2. lipnja 2009. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Međutim, na tekst konačnog prijedloga odbor daje sljedeće primjedbe. Prvo na članak 5., dakle potrebno je preispitati krug osoba kojima se izdaje diplomatska putovnica jer iz dodatnog članka 9.b na način da se odredba dopuni pojedinim osobama kao što su potpredsjednici Hrvatskoga sabora, a u odnosu na članak 9.c rektori sveučilišta i sl. Nadalje, u dodatnom članku 9.e predlaže se preispitati mogućnost da se diplomatska putovnica može izdati i drugim osobama kako je navedeno, ali i uz suglasnost predsjednika Hrvatskoga sabora. I na članak 30., nužno je izmijeniti odredbu na način da najprije stupi na snagu ovaj zakon sa odgodom stupanja na snagu pojedinih njegovih odredaba. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za europske integracije? Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Naime, cijeli zakonski projekt uvođenja biometrijskih e-putovnica hrvatskih državljana sukladan je preporukama i Uredbi Europske unije o standardima zaštite i biometriji u putovnicama i putnim dokumentima izdanim od strane zemalja članica. Shodno tom projektu, ovim zakonom u prvom redu putovnice, dakle diplomatska putovnica i službena putovnica definiraju se kao javne isprave sa elektroničkim nosačem podataka čime se propisuje da će putne isprave koje će se hrvatskim državljanima izdavati na temelju odredaba ovog zakona, u prvom redu biti opremljene beskontaktnim čipom. I drugo, na njega, dakle na taj čip se uz osobne podatke koji su ispisani u vizualnoj i strojno čitljivoj zoni putovnice dakle unositi i biometrija lica i otisaka prstiju nositelja putovnice. Isto tako, predmetnim zakonom propisana je obveza ovlaštene pravne osobe koja obavlja tehničku izradu putovnica da upis osobnih podataka u obrazac putovnice i unos u električni nosač podataka obavlja u sigurnosnom ili sigurnom okruženju uz poduzimanje tehničkih, kadrovskih, organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Nadalje, vrlo je važna odredba da nakon upisa i elektroničkog unosa podataka u putovnicu ovlaštena pravna osoba mora osobne podatke izbrisati iz svoje evidencije. U smislu odredbi ovoga zakona vrlo je važno ili vrlo je bitno napomenuti i to da radi usklađivanja s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ovim prijedlogom zakona izvršene su izmjene odredaba koje propisuje uvjete pod kojima se osobni podaci iz evidencije putnih isprava, koje vodi Ministarstvo unutarnjih poslova, mogu dati i drugim državnim tijelima. Shodno svemu izloženom, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Nema ga. Klub gubi pravo na riječ. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Međutim, odmah moram napomenuti, govoreći u ime kluba SDP-a, kako je ovdje predlagatelj naveo da će troškovi provedbe ovog zakona iznositi negdje oko 81 milijun 468 tisuća kuna. Sad se odmah postavlja pitanje, naravno da sve dobre stvari koštaju, postavlja se pitanje koliko će izdavanje nove putovnice koštati građane. To je nešto što oni traže odgovor u ovom trenutku i mislim, reda radi, da takav odgovor moramo dobiti odmah danas. Naime, ako se malo vratimo u prošlost, nekoliko izmjena su hrvatske putovnice doživjele od osnivanja Hrvatske države da su se one tijekom vremena modernizirale i da je ova jedna od najvećih sada novina koju iziskuje usklađenje i naših putovnica, a iziskuje unos novih podataka, prije svega biometrijskih podataka, biometrija lica, koji se pohranjuju u elektronički nosač podataka. I normalno da sigurno je to skopčano s ovim velikim iznosom koji je potrebno osigurati u proračunu kako kako bi se mogao ovaj zakon provesti. Ovdje predlagač u nekoliko navrata govori da je potrebno osigurati sigurnost ovih podataka, kako od svih mogućih zlouporaba, a tako prije svega radi zaštite upravo odnosno onemogućavanja krivotvorina putnih isprava, čega smo se nauživali u prošlosti. I to je svakako za pozdraviti. Međutim, ono s čime se susrela Republika Hrvatska to je nešto za što nitko nije do dana današnjega odgovarao, a radi se o tome da su putne isprave dobivali oni koji su danas na međunarodnim tjeralicama, koji su danas pod optužnicama ili se vode postupci pred mnogim sudovima diljem Europe. Da ne govorimo o onima koji praktički su državljani svoje matične zemlje, gdje i prebivaju u susjednim zemljama. Kao da je vladalo nekakvo nepisano pravilo da sve zemlje, mnoge zemlje, neću reći sve, iz bivše Jugoslavije su eto tako jedna drugoj u pogledu određenih osoba izlazile u susret. I to čak ne bi bio problem da te osobe, kao što se vidi iz napisa medija, na kraju krajeva i iz pokrenutih procesa i postupaka u pojedinim tim zemljama, da su često bili i suradnici u organiziranom međunarodnom kriminalitetu. Kako su ti ljudi dobili hrvatsko državljanstvo? Prošlo je dosta vremena od toga, međutim to pitanje je danas možda aktualnije nego onda kada se razgranao međunarodni i pogranični kriminalitet. To je opasnije od krivotvorenje dokumenta, jer ovaj posao se vrši očito zlouporabom državnih službi. Naravno da je pitanje i koruptivnih radnji. Te osobe su dobile svoju putovnicu ne od strane jednog kolegijalnog tijela pa bi se mogle sakriti nekakvom odlukom nego postaje potpis osoba na tim putovnicama koje su dobile takve putovnice. Da ne govorimo o putovnicama koje su izdavale određene osobe u našim diplomatskim predstavništvima. Kako su to mogli raditi i tko je odgovarao ikada za to? Evo i sad smo dobili, evo mediji su obavijestili da je i Kutle sada u očekivanju presude zaustavljen na granici. Dakle, ovo su pitanja koja se postavljaju u svezi ovog kojega mi prigovora na ovaj zakon nemamo. Ali u vezi ove problematike o tome bi trebalo ozbiljno razmisliti da se takve stvari ni u pojedinačnom slučaju ono što je nekada gotovo bila masovna pojava suzbiju. Klub SDP-a ponavljam podržava donošenje ovog zakona i molimo objašnjenje i precizan odgovor koliko će izdavanje nove putne isprave koštati građanina. Hvala Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je jedan zakon koji svjedoči potrebu usklađivanja ne samo zakona nego i prakse u iznimno važnome i osjetljivome području kao što je raspolaganje sa putnim ispravama za putovanje u inozemstvo građana Republike Hrvatske. Ove izmjene i dopune koje nam je predstavio državni tajnik vrlo su važan element pa rekao bih i instrument približavanja naše stečevine, odnosno prakse već razrađenim i uhodanim mehanizmima ovoga područja djelovanja i rada države u europskim zemljama i to na tragu suvremenih potreba, pa rekao bih sigurnosnih izazova koji se nameću pred sve zemlje suvremenog svijeta osobito u svjetlu potrebe borbe suzbijanja ili sprječavanja terorizma, organiziranoga kriminala, ali napose i onih elemenata koje je spomenula kolegica Antičević Marinović kao što su trgovina oružjem, drogom, ljudima. U procesu pridruživanja i učlanjenja Hrvatske u Europsku uniju jedan od elemenata svakako je i anticipacija buduće buduće pozicije Republike Hrvatske unutar Europske unije, odnosno ponašanja Republike Hrvatske kao dijela budućeg Shengenskog sustava, odnosno brisanje granica prema unutarnjim dijelovima Ta mobilnost ljudi sa sobom nosi i određene rizike, odnosno sloboda kretanja i svakako je iznimno važno u tome smislu uskladiti sve pravne propise, odnosno obveze Republike Hrvatske u propisivanju, oblikovanju, korištenju putnih isprava. više, daleko više važno za nas i naše potrebe nego za potrebe same Europske unije. Jer naše negativno iskustvo o kojemu je već bilo nešto rečeno, a koje je proisteklo iz nečega što bismo uvjetno mogli nazvati diskrecijskim pravom pojedinih dužnosnika u sustavu odobravanja državljanstva i korištenja putnih isprava nerijetko je dovodilo Hrvatsku na stup srama. Sjećamo se, vrlo su friške memorije oko toga da se u pojedinim aferama otkrivalo da se na posve neočekivan način, a u mnogim slučajevima i krajnje nerazumljiv način baratalo dokumentacijom potrebnom za izdavanje putnih isprava, pa i dodjelom državljanstava i u onim slučajevima koji su završavali kao međunarodni skandali, afere sa sudskim epilogom kao jedan od oblika podzemnih djelovanja, sprege dijela javnoga našeg državnog aparata sa pojedinim kriminalnim skupinama osobito devedesetih Tu praksu koju smo nekoliko puta gorko iskusili svakako treba ne samo zaustaviti, nego i spriječiti njeno ponovno pojavljivanje i u tome smislu iznimno je važno da država znade da odgovorne institucije države znaju na koji način i tko sve može odobravati i državljanstvo i izdavanje onda putnih isprava kako se ne bi dogodilo da one služe za pokriće pojedinih kriminalnih radnji i da se ispostavi kako osoba koja je u centru pozornosti u pojedinoj aferi međunarodnog kriminalnog sadržaja sadržaja ima po nekoliko putovnica i da se na koncu ispostavi da ima i Hrvatsku i to uredno izdanu na legalan način. Ovi elementi koji se uvode kao novost su elektronički nosač podataka, popularno rečeno čip koji definira nove elemente kao što su biometrija lica i otisak prsta. Nose sa sobom i određene rizike od moguće zlouporabe. Zato je dobro da ovaj zakon u sebi ima i normu koja definira kripto zaštitu, odnosno zaštitu osobnih podataka, odnosno koja usklađuje ovaj zakon sa Zakonom o pravu na zaštitu Ukidanje skupnih putovnica također je po našemu sudu dobar potez, jer to je relikt jednoga vremena kada je kolektivizam pa i u turizmu bio puno jači nego što je danas smatramo da u svakome slučaju i ta mjera može doprinijeti unifikaciji naše prakse sa praksom zemalja koje su mnogo naprednije i iskusnije na ovome području. Jer ne zaboravimo Hrvati, hrvatski državljani putovnice imaju tek 19 godina. Međutim, Vlada nam je uputila i amandman, odnosno amandmane na ovaj zakon koje bi htio prokomentirati. Kao što je vidljivo iz 1. amandmana, osobama kojima se praktički omogućuje izdavanje diplomatske putovnice i to trajno, a to su predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, pridružuju se i potpredsjednici Hrvatskoga sabora i članovi njihove uže obitelji. Obzirom da znademo da je protokolarna obveza potpredsjednika Hrvatskoga sabora relativno skučena i da je samo isključivo u funkciji međuparlamentarne suradnje, odnosno predstavljanja Hrvatskoga sabora u inozemstvu, u sličnim institucijama i organizacijama koje okupljaju i povezuju parlamente, ostaje mi nejasno zašto se to pravo proteže i na članove njihovih užih obitelji jer na službena putovanja potpredsjednika Sabora ne idu članovi uže obitelji. Nadalje, člankom 5. koji unosi u ovaj zakon nekoliko novih članaka nakon postojećega članka 9., u članku 9.c definira se tko može sve dobiti, odnosno kome se sve može izdati diplomatska putovnica. I članak 9.d i članak 9.e govore o nekim drugim osobama koje mogu ostvariti to pravo, međutim nigdje se ne spominju zastupnici Republike Hrvatske u Europskom parlamentu. Donosimo zakon kojega pretpostavljam nećemo mijenjati svaku godinu. Izbori za zastupnike u Europskom parlamentu se bliže, daj Bože da budu što prije jer će to biti znak da smo postali punopravna članica, ali u svakome slučaju, žao mi je što zbog brzine odrađivanja dnevnog reda Klub zastupnika HNS-a u tom smislu nije stigao dati amandman, ali molim predstavnika Vlade da to razmotri da se explicite unesu i zastupnici u Europskom parlamentu jer oni će obavljati iznimno važnu, ako hoćete i diplomatsku ulogu, iako nisu klasični diplomati. Jednako tako, daj Bože da se vrlo skoro dogodi, imati ćemo i svoje ljude koji će imati status dužnosnika Europske unije, odnosno biti će zaposlenici, visoko rangirani zaposlenici Europske komisije. Ne bi bilo loše razmisliti i o njima kad već u članku 9.c tako pomno nabrajamo sve one u Republici Hrvatskoj od kojih neki za čitavo trajanje svoga mandata ni jedan jedini put ne odu u inozemstvo jer takav im nije uopće posao. Ono što bi valjalo doznati, što nismo dobili niti u obrazloženju ovih izmjena i dopuna zakona, a nismo dobili niti u uvodnome slovu državnoga tajnika je statistika da vidimo zapravo koliko uopće se državljana Republike Hrvatske koristi putovnicom Republike Hrvatske, koliko je ukupno izdanih diplomatskih putovnica i koliko je ukupno izdanih službenih putovnica. To nisu i ne bi smjeli biti tajni podaci, već bi svjedočili i o mobilnosti naših građana, s jedne strane, a s druge strane bi svjedočili o tome koliko se građana uopće koristeći dosadašnje zakonske propise koristilo diplomatskom putovnicom i službenom putovnicom. Mi znademo vrlo dobro iz prakse da odredba ovoga zakona koja kaže da se diplomatska putovnica koristi samo za službena putovanja se redovito krši. Nije svako putovanje osoba koje nose diplomatsku putovnicu službeno. Znademo vrlo dobro da se koristi i u privatne svrhe. U tome smislu, valjalo bi znati tko je sve dobio diplomatsku putovnicu, odnosno barem koliko ljudi je koristi. Klub zastupnika HNS-a podržati će ove izmjene i dopune zakona i još jednom ponavljam, molimo predlagatelja ako je moguće da razmotri i ovo pitanje uvrštavanja zastupnika u Europskom parlamentu na popis osoba obuhvaćenih člankom 9.c, odnosno člankom 5. predloženih izmjena i dopuna. Hvala lijepo.

Želim prvo pohvaliti i reći da je dobro da u prijedlogu zakona je predviđena odredba po kojoj stare putovnice vrijede do isteka i da se s time skine dilema da li će sad svi građani nakon stupanja na snagu ovog zakona trebati vaditi nove putovnice. Dakle, to je dobro. Drugo, pridružujem se kolegi Beusu koji je upozorio na dvije, a ja ću dodati i treću stvar koja po meni nije dovoljno dobro uređena, a to je doista pitanje diplomatskih putovnica članovima obitelji koje se proširuje na one gdje protokolarno doista članovi obitelji ne putuju, a mislim da jedino kod predsjednika Republike, predsjednika Vlade i predsjednika Sabora protokolarno se može smatrati službeno putovanje. I kod drugih doista ne. Članovi Europskog parlamenta dakle nisu obuhvaćeni pravom na diplomatsku putovnicu. Nadam se da će se to popraviti, ali ono što sam ja također primijetio, želim pitati da li delegacija, članovi delegacije Republike Hrvatske pri Europskoj komisiji jesu predmet ovog Zakona diplomatske putovnice ili ne? Ja ih nisam našao. Možda neki statuse državnog tajnika ili ne znam, nečeg drugog, ali kao kategorija dužnosnika koja će uslijediti kao i ovi članovi Europskog parlamenta trebali bi biti sad ugrađeni zakon, ne čekajući prijem Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Imam jednu nejasnoću, nerazumijevanje ove odredbe članka 19. izmjena i dopuna zakona koja se odnosi na članak 47., dakle što sadržava putovnica. Pa između ostalog, pod rednim brojem 9. piše MBG. A pod rednim brojem 10. OIB. MBG, pretpostavljam da se odnosi na jedinstveni matični broj građana. S obzirom da je taj broj ustanovljen posebnim zakonom i on se zove jedinstveni matični broj građana, a ne matični broj građana, milim da bi i u ovom zakonu trebali koristiti termine koji su zakoniti. I u dosadašnjem zakonu je pisalo jedinstveni matični broj građana. Dakle promijenili ste ime identifikacijskom broju mimo postojećeg zakona. Ali ono što mi je čudno. Ako smo uveli osobni identifikacijski broj nedavno prema posebnom zakonu i u obrazloženju uvođenja osobnog identifikacijskog broja bilo je rečeno, kako će on riješiti problem problem o jedinstvenom matičnom broju građana i da je on skriven, da se ne smije unositi primjerice u osobnu iskaznicu. Pa smo imali cijele drame oko toga i morali građani Hrvatske mijenjati osobne iskaznice, izmisliti nove da bi iz njega izbrisali jedinstveni matični broj građana. A svi državljani Republike Hrvatske već su dobili od Ministarstva financija svoj osobni identifikacijski broj, pitam čemu potreba da u putne isprave unosimo jedinstveni matični broj građana, odnosno zašto oba broja i jedinstveni matični broj i osobni identifikacijski broj. I na posljetku nije li suprotno zakonu o JMBG-o sama činjenica da se unosi u putnu ispravu ako ostajemo kod stava da se radi o tajnom zaštićenom podatku građanina. Znamo koliko smo troškova građanima stvarali kada smo ga proglasili tajnim, jer za svaku ozbiljniju transakciju čak u bankama su morali iz policije donositi potvrde o JMBG-o. Ili ovo upućuje na to da ministarstvo priprema i novi zakon o osobnoj iskaznici, pa će se JMBG vratiti na osobnu iskaznicu. Dakle, to je to je dilema, ali je činjenica da u putovnicu unosimo JMBG, a morali smo mijenjati osobne iskaznice da ga iz njega izostavimo. I zaista bi molio odgovor da li se priprema novi zakon ili izmjena Zakona o osobnoj iskaznici i da li će i na osobnu iskaznicu ići OIB? Čime bi dosita građanima olakšali rješavanje svih poslova, jer tako dugo dok se taj OIB ne unese u neku od osobnih isprava, jedino dokazivanje broja OIB-a je da sa sobom nosim onu pisanu potvrdu koju smo dobili od Porezne uprave. Mislim da bi bilo korisnije i pametnije da OIB kao jedinstveni broj evidencije s kojim raspolažu sva tijela državne vlasti, bude i na putovnici i osobnoj iskaznici. A jedinstveni matični broj građana ne znam kome će više nakon ovoga i služiti. Dakle, to je dilema za koju smatram da Vlada ima dovoljno vremena da to raščisti, ali promjena naziva bi zaista trebalo uskladiti sa zakonom. Vjerujem da mi državni tajnik mi može pomoći u svojim odgovorima u ovim mojim dilemama. I završno doista u ovom zakonu, dakle u izmjenama ni u matičnom zakonu, pa čak ni Zakonu o državljanstvu nisam uspio pronać nijednu odredbu koja bi mi odgovorila kako to da više od 50% kriminalaca istočnije i sjevernije od nas ima hrvatske putovnice. Koga god uhapse u Beogradu ustanovilo se da ima hrvatsku putovnicu. Svako hapšenje u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj, Rusiji, Ukrajini imaju hrvatske putovnice.

da pola kriminalnog ubuduće ne bi imalo hrvatske putovnice? Kako su do njih dolazili? Zašto? Čiji su to propusti? Sjećamo se i toga da iz jednog diplomatskog konzularnog predstavništva nestalo, navodno ukradeno ako se ne varam 70 putovnica. Pa se kasnije uspostavilo da je većina njih završila u rukama članovima organiziranog kriminala. Građani Republike Hrvatske koji živi u Hrvatskoj, radi u Hrvatskoj savjesno mora donijeti hrpu dokumenata, predati zahtjev, čekati da se izradi putovnica, ići po nju. A ovi su dolazili do putovnice tako da su im čak nisu morali ni fotografije dostavljati policiji, nego su im kuriri dostavljali gotovo izrađene putovnice koje su oni koristili zavisno o potrebi. Mislim da ti skandali ruše ugled Republike Hrvatske ili ukazuju na propuste unutar sustava u policiji. I završno pitanje. Postoji li mogućnost da prilikom izdavanja putovnica po ovim novim propisima i pitanje je OIB-a i pitanje je JMBG-a ako ćete inzistirati da ostane u putovnici, se ne traži od građana da donašaju potvrde i papire, nego predaju zahtjeva da ga policija po službenoj dužnosti prikupi te brojke koje mora unijeti unutra. Jer podsjećam na odredbu jednog drugog zakona, nijedno tijelo državne vlasti od građanina ne smije tražiti podatak ili ispravu s kojom raspolaže drugo tijelo državne vlasti. 'Ajmo probati pojednostaviti građanima da ne skupljaju papire, predaju zahtjev za putovnicu, fotografiju, daju otisak prsta, a ove podatke koje policija može prikupiti, odnosno oni koji izdaju putovnice po službenoj dužnosti da to uvuku putem kompjutera u svoju bazu podataka da bi izdali putovnicu. Štedimo vrijeme, novac i dokazujemo da e-Hrvatska nije bila samo propaganda nego činjenica koja je profunkcionirala. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pridružujem se svima onima koji drže da je ovo dobar prijedlog zakona i koji će ga podržati. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. U Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana iz 1991. godine pretrpio je nekoliko izmjena i dopuna, jer tadašnja hrvatska putovnica nije bila u skladu s međunarodnim standardima zbog podataka koje je sadržavala, nije bila strojno čitljiva, a i lako se mogla krivotvoriti. Da bi se smanjila mogućnost krivotvorenja putnih isprava Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva izradila je smjernice za biometrijsku zaštitu putnih isprava. Usvojivši te smjernice Vijeće Europske unije donijelo je uredbe o standardima zaštite biometrije putovnica i putnih dokumenata s kojim je obavezala članice da najkasnije do 2006. godine započnu s izdavanjem E putovnica s podacima iz brojno čitljive zone dok je za integriranje otisaka prstiju na čip ostavljen rok do 2009. godine. Da bismo na vrijeme mogli privesti projekt uvođenja biometrijskih putovnica potrebno je prije naznačenog roka izmijeniti i dopuniti važeći zakon. Predloženim zakonom mijenjaju se odredbe važećeg članka 31. kako bi se propisala obveza ovlaštene pravne osobe koja tehnički izrađuje putne isprave da upis i elektronički unos osobnih podataka koji je dostavljen od policijske uprave obavlja u sigurnom okruženju uz poduzimanje tehničkih, kadrovskih i drugih mjera zaštite osobnih podataka od slučajnog gubitka ili uništenja. Promjene i objavljivanje, izmjenom ovoga članka propisana je također obveza pravne osobe da osobne podatke koristi samo u svrhu upisa i unosa u putne isprave te da ih nakon tehničke izrade u roku od 30 dana briše iz svojih evidencija. Tu je pitanje samo koje se ne precizira tko će to i kontrolirati. Također, ovaj prijedlog zakona usklađen je s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, mijenja se odredba koja propisuje uvjete pod kojim osobni podaci iz evidencije putnih isprava koje vodi MUP mogu se dati i drugim državnim tijelima. U ovom zakonu izvršene su izmjene kaznenih odredbe važećeg zakona zbog usklađivanja s odredbama Prekršajnog zakona. Propisane su strože kazne po kojima će se moći sankcionirati osobe koje krivotvore osobne podatke koji su upisani u obrazac putne isprave i elektronički unos uneseno u elektronički nosač podataka koji sadrži putna isprava. Još se radi o nekim da se dakle i dobna granica snizi za one isprave kojima je rok važenja 10 godina snizi sa 27 na 21 godinu ali uglavnom a i s obzirom da se radi o usklađivanju s propisima zakona sa stečevinom Europske unije i aktima Vijeća Europe u svakom slučaju mislim da ovo je dobar prijedlog i da ga treba podržati. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče. S obzirom na činjenicu da danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana htjela bih progovoriti o jednom specifičnom problemu s kojim se susreće određeni broj hrvatskih državljana i državljanki i to mahom poslovnih ljudi a koji nažalost nije reguliran pa čak ni dotaknut ovim prijedlogom zakona. Čini se da ovaj put nismo odlučili slijediti europsku praksu iako mnoge europske države svjesne ovog specifičnog problema u tim slučajevima pomažu svojim građanima i građankama izdavanjem dvojnih putovnica. O čemu se to tu konkretno radi? Nedavno mi se obratio poslovni čovjek koji često putuje u inozemstvo i to u zemlje poput Izraela i Irana a koji je nedavno bio neugodno iznenađen činjenicom da hrvatski državljani s opravdanim razlozima ne mogu posjedovati dvije hrvatske putovnice istovremeno. Naime, gospodin nekoliko puta godišnje putuje u Izrael te kada mu je najavljeno da će ove godine morati poslovno putovati u Iran ali i neke druge islamske zemlje shvatio je da u te zemlje neće moći ući s putovnicom u kojoj se nalaze pečati izraelske granične kontrole. Naravno, i kasnije ulazak u Izrael s pečatom iranske granične kontrole jednako tako nije jednostavan odnosno moguće su veoma neugodne komplikacije. Kao hrvatskom državljaninu otvorena mu je opcija izdavanja nove putovnice, no nažalost s obzirom na to da gospodin u putovnici ima i nekoliko viza stranih zemalja poput Rusije, Indije i morao bi sve te vize prenijeti u novu putovnicu. Osim toga, ukoliko s tom putovnicom otputuje u Izrael prije ponovnog odlaska u Iran, Siriju, Libanon te neke druge zemlje morao bi ponovo mijenjati putne isprave, prenositi vize i Smatram stoga da je ovaj trenutak trenutak kada raspravljamo o izmjenama Zakona o putovnicama pravo vrijeme da se razmisli na koji se način zakonski može regulirati ovo pitanje, bolje rečeno problem, koji uzrokuje velike poteškoće nekim hrvatskim državljanima i državljankama te da se razmotre slučajevi u kojima bi država osim diplomatima omogućila izdavanje duplih putovnica i takvim mahom posebnim ljudima. Tim više naglašavam što to ne bi bila izolirana hrvatska praksa jer mnoge strane države svjesne ovog problema svojim građanima dopuštaju izdavanje duplih putovnica u takvim slučajevima. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite. Hvala lijepa. Ja ću probati samo dati eventualno odgovore na ova postavljena pitanja. Prije svega ću odgovoriti zastupnici Antičević-Marinović. Biti će nova cijena putovnice. Ona još nije određena, bit će u svakom slučaju viša. Mi imamo kalkulativnu proizvođačku cijenu tvrtke koja će proizvoditi putovnice, međutim konačnu odluku o visini cijene putovnice će donijeti ministar svojim pravilnikom. Da li će postojati mogućnost eventualnog subvencioniranja dijela cijene putovnice to ćemo još vidjeti, zbog toga sad ne bi izlazio u javnost sa konačnim podacima o cijeni putovnice zbog toga što mogu reći samo o kalkulativnoj proizvodnoj cijeni, a kažem konačna cijena će se utvrditi uzimajući u obzir i mogućnost eventualnog subvencioniranja odnosno možda određivanja cijene niže nego što je proizvodna cijena a to će se vrlo brzo riješiti budući da sa 1. srpnjem će se ove nove putovnice morati izdavati. Međutim, mislim da je tu vrlo važno istaći da građani i to posebno čitava javnost, da građani neće morati mijenjati svoje postojeće putovnice nakon donošenja ovoga zakona, čak štoviše moći će još u roku od godine dana vaditi stare putovnice ukoliko na mjestu gdje žele izvaditi putovnicu u svojoj policijskoj postaji ili upravi ne mogu podnijeti zahtjev za izdavanje nove biometrijske putovnice, moći će još uvijek tražiti odnosno dobiti i staru putovnicu po staroj cijeni, tako da ja evo mislim da ovo neće biti udar na standard građana, da će prije svega ove putovnice biometrijske tražiti građani koji moraju putovati često, koji moraju putovati često zrakoplovima budući su ove biometrijske putovnice prije svega standard sigurnosti u zračnom prometu i u pojedinim državama. Ljudi koji puno ne putuju jednostavno neće imati potrebe mijenjati putovnicu. Ono što je pitao gospodin Lesar, ovaj se obrazac odnosi iz članka 19. odnosno članka 47. postojećeg zakona, on sadrži podatke koje sadrži evidencijske liste i stare i sadašnje. Stare evidencije liste, …/Govornik se ne razumije./… puno evidencijskih kartona koji sadrže i JMBG. Po novome će to biti OIB. Da bi bili pokriveni jedni i drugi podaci u svim evidencijskim kartonima koji postoje u putovnicama zbog toga se išlo na takvo rješenje. I ovo što je pitala zastupnica Holy to zaista moram provjerili jer zaista jedan sigurnosni standard da nitko ne može imati dvije putovnice. Mi smo zbog toga išli i na ovo rješenje da oni koji često gube putovnice da ih se na neki način sankcionira upravo zbog toga da te putovnice ne bi završile na crnom tržištu, da se ne bi zloupotrjebljavale, da ne bi završile u krivim rukama. Tako da ćemo tu praksu provjeriti da li postoji u nekim drugim državama i ukoliko postoji ja mislim da nema razloga da se u eventualnoj budućoj promjeni zakona već sada ako bude mogućnosti i takva mogućnost predvidi. I još zaključno, smatram da će donošenje ovoga zakona a naročito izdavanje putovnica po tom zakonu znači tih novih putovnica biometrijskih E putovnica uvrstiti Hrvatsku u jedan uzak krug zemalja koje imaju visoko zaštićene dokumente, to će znatno olakšati i ubrzati putovanje hrvatskim građanima diljem svijeta, naročito poslovnim ljudima, diplomatima, političarima, znači i onih svih čija je struka i profesija vezana uz često putovanje. I posebno moram istaći da će Hrvatska početi izdavati putovnice druge generacije. Neke zapadnoeuropske zemlje koje izdaju putovnice izdaju putovnice prve generacija, ovo će biti putovnica druge generacije najvišeg sigurnosnog standarda. I kažem mislim da će ovaj zakon zaista biti osnova za rekao bih jednu novu euru u izdavanju putnih isprava po kojima će Hrvatska biti sigurno prepoznata u Europi i svijetu kao država koja izdaje putne isprave najviših sigurnosnih standarda koji će hrvatskim građanima omogućiti jednostavnije i sigurnije putovanje po Europi i svijetu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15 sati sa Konačnim prijedlogom zakona o Izmjeni i dopuni Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, pa onda o Izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu, Izmjeni i dopuni zakona o kaznenom postupku i Zakona o javnom bilježništvu i radu, izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom. pravosudnih zakona.